Уважаеми народни представители, моля, заемете местата си в залата. Квесторите, поканете народните представители. Продължаваме с разискванията по т. 1.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вземам тази процедура по начина на водене само подтикван от това, че… Не усещате ли…

с насочвания, с мнения, със становища и не го прави по отношение на гостите, от които между другото днес чух една опреснителна лекция от Първи факултет на МВР как се използват СРС-та. На второ място, не чухме нито един конкретен отговор. И на трето място, господин Председателю, сядайки си от тази трибуна, нашият гост оставя едно дълбоко притеснение във всички Вас, надявам се колеги, че тук в тази зала има народен представител, който е бил обект на СРС, без да уточним дали това СРС е било законно използвано по отношение на него и ако е било използвано и ако е било използвано неправомерно, бил ли е предупреден той по смисъла на – чл.34ж ли И бил ли е той уведомен за това СРС? Ако е бил уведомен – колега, станете и кажете: „Аз съм бил незаконно подслушван.“ А ако не е бил, много държа да разбера защо не е бил уведомен?

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми гости, уважаеми колеги! Аз имам две възражения: към водената от Вас част от заседанието и изслушването на председателя на Националното бюро. Ние присъствахме на една, няма да кажа академична, тя беше силно презентационна лекция, в която разбрахме какви са личните виждания на този член на Комисията, включително се убедихме в неговата безкрайна ценност и в абсолютната необходимост той да получи и следващ мандат

Предупредих и помолих да следим за периода от време, за което се отнася Докладът. Това не се спази. Ораторът – председател на Бюрото, говореше и срещу законодателната власт пред самата законодателна власт с недопустими коментари по отношение на измененията в Наказателно-процесуалния кодекс, включително и с ясна отрицателна, негативна проекция по отношение на едно от съдилищата, по отношение на решенията, които взимаме. Къде беше този председател лятото да застъпи тази позиция Кога ще дойде в Правна комисия – когато обсъждаме ресурсното обезпечаване на Специализирания наказателен съд. Мисля, че от това печелят внушенията, колеги, истината не печели. Благодаря Ви. Благодаря, господин Кирилов. Искам да обърна внимание, че по отношение на анализа на изказването на господин Рашков парламентарната група разполага с време. Можете да направите този анализ под формата на изказване. Що се отнася до призивите да наруша Правилника и да прекъсна оратора, който има възможност по всяко време да вземе думата, позволете ми да не се съобразя с подобна процедура. Другите гости също ще се изкажат. По отношение на тях ще бъде приложена същата процедура и същият подход. Имате думата, господин

моля Ви да не обсъждаме нищо друго освен Доклада, защото самата Мария Рашкова е един изключителен юрист, безкрайно качествен и добър човек

Продължаваме с обсъжданията. Има ли желаещи за изказване? Министърът на Вътрешните работи – господин Радев, заяви желание да вземе думата. Имате думата, господин Министър. Благодаря, господин Председател! Уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата, защото ме поканихте. От сутринта съм тук и слушах всичко. Съжалявам, че ги няма голяма част от съответната Комисия, които са били на заседанието и знаят детайлите. Но понеже се говори общо и заседанието е открито, нека Ви запозная с някои числа и да кажа за отговорността на Министерството на вътрешните работи по Доклада от 2016 г. на Националното бюро.

софийската Дирекция на вътрешните работи, Дирекция „Вътрешна сигурност“ и всички областни дирекции на Министерство на вътрешните работи. Те заявяват съответните СРС-та. Ние искаме СРС – обясни се в широк смисъл какво означава това, само за тежки умишлени престъпления. Не делим хората нито на политици, нито на журналисти, нито на някакви други. Ако има съмнения за такива тежки умишлени престъпления, искаме СРС. Съответният съд ги разрешава в зависимост какво е искането – едните отиват в специализираните, другите отиват в районните съдилища. Заявявам, че досега нямаме нерегламентирано използване на – за периода говоря, СРС от МВР. Статистиката е такава: 70% са одобрените, 30% ни връщат. Според нас, според колегите, които заявяват тези специални разузнавателни средства, ефективността е около 20%. Ние в момента се борим с това – отказите да бъдат по-малко, да бъдем по-внимателни. Тук чухме господин Рашков – каза някакви забележки. Само ще Ви обърна внимание, че от всичките му забележки, които той каза, че са 287 – сигурно в Доклада така са написани, три от тях са към Министерството на вътрешните работи, малко по-малко от 1%. Аз от сутринта ги издирвам чрез телефона, обаждам се в Министерството, защото става въпрос за период, в който не съм бил там, не мога да ги намеря тези писма, но ще ги намерим и тези забележки. Вероятно сме взели някакво отношение по тях и ще се поправим. Ние сме се съсредоточили върху това да няма откази, да бъдем много по, както той даде примери,

Завършвам с това, че съдът всъщност е този, който решава какво правим. Изречението, което запомних от него, е, че в Доклада няма нищо притеснително.

Има ли желаещи от гостите? Виждам знак от господин Цацаров, заповядайте. Думата има Главният прокурор на Република България господин Сотир Цацаров.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Нямах абсолютно никакво намерение или желание да се изказвам не защото нямам какво да кажа, а защото считам, че тази трибуна е място за народните представители, а ние имаме само статут на гости. Вдигнах ръка и поисках думата след, признавам, изказването на председателя на Националното бюро. Ще се постарая да бъда съвсем кратък, ще се постарая да не изнасям точно пред Вас юридически лекции, но не мога да не отговаря на някои неща, за които бяха изнесени факти – дълбоко неверни, за съжаление. Ще започна с това, с което завърши господин Велков. На няколко пъти, мисля, че на три пъти, Вие използвахте думата окраска: окраска измама, окраска тероризъм. тероризъм. Разбира се, за съжаление, може би наше, не и Ваше, защото Народното събрание е място за политика, основното, или поне 80% от това, което се чу в тази зала, имаше политическа окраска. За съжаление, това, което трябваше да има юридическа окраска, при цялото ми уважение към личността на колеги, които се изказаха, бе лишено от доста юридическа окраска. И само една забележка към Вас, господин Велков,

Мисля, че пред Вас бе нарисувана една апокалиптична картина на масови нарушения, в която колегите ми, седнали на последния ред – от ДАНС, ДАТО или колегите от Министерството на вътрешните работи, имам предвид професионалното ръководство, с което работим всеки ден, общо взето, мълчат, а Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства се оказва единствената институция, която познава закона, тълкува правилно закона, спазва закона и се бори срещу нашите безобразия. Моите уважения, но това не е така. Трябва да кажа две неща, които според мен са важни. Първо, според Закона, а Вие сте хората, които приемате закон и Вие сте хората, които имате правомощията да го изменяте, но законът е такъв, какъвто е в момента, това Бюро може да наблюдава само процедурите по прилагане, разрешаване и Не ме разбирайте грешно, това не е призив от моя страна за ограничаване правомощията на Бюрото или на територията на неговия контрол. Такъв е законът. Постановен ли е съдебен акт, разпореждане на съдия, той е задължителен за всички – прокурор, служител на МВР, председател на ДАТО, председател на Националното бюро. Бюрото няма право да ревизира със свои актове – съдебни актове. И това е основа на правовата държава. Оказва се, че в крайна сметка институциите тънат в мълчание. На няколко пъти бяха отправени упреци за мълчание и към мен. Като колега, който твърди, че е практикувал дълго, господин Рашков би трябвало да знае следното: сигналът - независимо от кого е подписан – от председател, от член на Бюрото или прочие, достига до Бюрото на главния прокурор, но той не се разглежда от главния прокурор. Той се изпраща по Правилата на Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс на съответния компетентен първоинстанционен прокурор. Актът на този прокурор подлежи на контрол, който също е инстанционен. Няма сигнал на Бюрото, който да не е получил отговор от прокурор във формата на прокурорско постановление. Когато това прокурорско постановление е постановление за отказ, а то е в огромния брой от случаите, очевидно е, че прокуратурата не е намерила данни за престъпление. Един съвет към колегата, който ми пише тези писма. Когато има недоволство от прокурорско постановление, това недоволство се изразява не отново чрез гневно писмо до главния прокурор, а чрез жалба до горната инстанция или поне сигнал. Свикнал съм на всичко, но не мога да приема тона и квалификациите, които бяха дадени за професионалните качества на моите колеги и за изравняването им до знанията и уменията на полицейски началници. Това е не само защото уважавам колегите си и ги браня винаги, когато са прави, а защото уважавам и служителите на МВР, независимо началници ли са, или не. Точно поради тази причина, а и от възпитание и уважение към Вас, хората в тази зала, няма да дам оценка за юридическите окраски на това, което чухте преди малко. Но не мога да приема колегите ми да бъдат оценявани по такъв начин, въпреки че бяха поставени въпроси, въпреки че тези въпроси не са поставени към мен. Аз не чух отговор на два основни и съществени въпроса, затова ще си позволя да ги дам аз. Подслушване на журналисти – не. Масово подслушване на политици, магистрати, журналисти – не. Това, че се намираме в условията на открито заседание, съвсем не е оправдание да кажем, че такова може да има, но понеже заседанието е открито, защото преди малко тук се каза, че няма да споменавам имена, е, твърденията, че 10% от всички касаят журналисти, политици или магистрати, просто са дълбоко неверни. Защо са най-голям брой разрешенията за използване на СРС в Специализирания съд? Защото Специализираният съд издава разрешения за организирани престъпни групи, а една престъпна група е минимум от трима души по закон, а има случаи, в които достига и до 35 човека. Защо са пренебрежително малко, също, господин Велков, Ваш въпрос, СРС-тата за измами – говорихте за телефонните измами. Ами, защото те действат в условията на организирани престъпни групи и защото исканията влизат в тази графа. Оценката ми за колегите от ДАНС и ДАТО. Ще кажа с едно изречение. Няма да бъда техен адвокат, защото аз съм сигурен, че те ще кажат каквото могат. Аз считам, че те прилагат Закона правилно. Считам, че твърденията за нарушения от ДАНС, от ДАТО за подадени неверни сведения и прочие, първо са получили с прокурорски отговор във формата на прокурорско постановление, второ, за съжаление, са дълбоко спекулативни. способа, неприложени от ДАТО. Тази сензация бе изречена преди малко. Не бе споменато обаче, че в случая става дума за случаи, в които не ДАТО самоволно не е изпълнило съдебния акт, в случаи, в които са се оказали, че изпълнението на този съдебен акт е практически невъзможно. Разрешено е СРС за пет телефонни номера, оказва се, че той вече не ползва три. Разрешено е СРС за способ проследяване, оказва се, че лицето е разкрило лицата или служителите, които са след него. В такъв случай как да бъде приложен способът? Звучи прекалено, как да кажа, бомбастично – осем хиляди неприложени способа. Двоен аршин. Владимира Янева обвинена и осъдена. Заместник-председател на Софийски градски съд със 110 нарушения, непипнат от прокуратурата. Истината е много проста. Бившият председател на Софийски градски съд – Калоян Топалов, хвърли в публичното пространство един доклад. Този доклад бе изпратен на прокуратурата. По този доклад бе образувано досъдебно производство. До настоящия момент продължават усилията на наблюдаващия прокурор да се снабди с всички документи, за които се твърди, че представляват нарушение на закона, искания и разрешения на СРС, и те упорито не се предоставят от Софийския градски съд. Това поставя въобще въпроса доколко този доклад отговаря на истината, но това категорично означава, че ние не проявяваме двоен аршин. Просто в публичното пространство бе хвърлена една бомба, след което ние все още водим кореспонденция със съда имаме ли право да получим материалите, за които те са ни сигнализирали, или трябва да вярваме на доклад, който бе изготвен от двама заместник-председатели? Един голям въпрос е какво право имат те да проверяват колегите си заместник-председатели и не е ли това право на Националното бюро, и не е ли това право на Държавната комисия по сигурността на информацията? Не е вярно, че няма специални разузнавателни средства за тероризъм. Да, зная обстановката в Германия, дори защото миналата седмица разговарях с федералния прокурор, но надявам се това не е сравнение, при което Германия има 300 дела за тероризъм, а ние нямаме. Ние имаме дела за тероризъм, ние имаме специални разузнавателни средства, които са използвани за тероризъм, и в крайна сметка, такива подписвам и аз самият по разпоредбите на Закона. Така че да се твърди, че това го няма, просто е спекула. С оглед на това, мисля, че като изключа отговорите на тези въпроси, повтарям ясно, няма да давам лични оценки, няма да давам лични оценки и на правни качества, макар че такива бяха дадени, позволих си да го направя само за да защитя колегите си от прокуратурата и от МВР. Но да се твърди, че едва ли не в страната има масово подслушване, това е една апокалиптична картина, която за съжаление, не отговаря на действителността. И повтарям още веднъж, казвам, за съжаление, на тези, които повдигат тази тема. Не правя политически изказвания, реагирам абсолютно професионално и мога да кажа, че аз съм готов да защитя както работата на институцията, която в момента ръководя, така и работата на колегите си. Но за евтин пиар, дори не юридически, а политически, ми е много трудно да не реагирам, защото това посяга на доброто име на мои колеги. Така че, моля, ако съм прекалил с времето или с думите си, да бъда извинен от Вас, това първо, и, второ, моля, ако народните представители имат тази воля наистина да бъдат поставени въпроси, доколко са нужни изменения в Закона за специалните разузнавателни средства. Само два въпроса, за да не губя Вашето време. Единият, не е ли нужна съвсем различна процедура за разрешаване случаите, в които се касае за национална сигурност? Вторият, който беше повдигнат като въпрос от господин Рашков и който в крайна сметка получи същия и пълно единодушие в оценката по времето на Комисията, а най-интересното беше, извинете, че го казвам, че по време на заседанието на Комисията всичко това, което се случи в тази зала, дума не бе казано за него,

извинете за грубата дума, но така е, който в крайна сметка решава кое от материалите по СРС обслужва неговите тези и неговите интереси за използване на СРС. Заявителят във всичките 100% е най-общо казано, държавният орган, обвинителната власт, полицията, Държавната агенция „Национална сигурност“. Има обаче един друг проблем, заявителят може да подбере това, което обслужва обвинителната теза, но в крайна сметка има и много елементи от СРС, които обслужват точно тезата на защитата. Не е ли време да се мисли за това, че, ако спрямо едно лице се прилага СРС, би следвало всичко, което е документирано, да се предостави на съда, а не това, което съответният орган, поискал СРС, е поискал да му бъде запазено? Ако съдът разполага с всичко, в крайна сметка ще сме изправени пред пълно равенство на „оръжията“, както се казва в правната теория на обвинението и на защитата, но това са въпроси, които, мисля, че са от Вашата компетентност. Благодаря Ви за вниманието. Извинявам се, ако съм отнел от времето. Благодаря, уважаеми господин Главен прокурор. Председателят на ДАНС, господин Георгиев, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, колеги! Аз също нямах намерение да се изказвам, но с оглед на това, че беше замесена Държавната агенция за национална сигурност, ще взема отношение по Доклада и във връзка с поставени въпроси, които бяха към гостите, участващи в заседанието. По отношение на това дали има прилагани специални разузнавателни средства за тероризъм – да. За 2016 г., господин Велков, имаме 10 случая, по които са прилагани специални разузнавателни средства за тероризъм. По отношение на споменатото от господин Главния прокурор мнение, че няма масово подслушване на политици, магистрати – да, така е, и нямаме никакви подслушвания на журналисти. И това трябва да стане ясно, и да не се да не се представя под различна форма с оглед неразбиране. Имаме различни гледни точки с Бюрото по отношение на трите случая, които бяха споменати и те са свързани с прилагането на Закона за специалните разузнавателни средства. В тази връзка сме изготвили писма до председателя на Комисията за контрол над службите и специалните разузнавателни средства, господин Димитър Лазаров, като сме помолили да се направи едно заседание на Комисията, с оглед на това да се изчисти изчисти най-ефективното и правилно прилагане на Закона за специалните разузнавателни средства, и да се избегнат тези разминавания. По отношение на работата на Бюрото с Държавната агенция за национална сигурност. Осигурили сме абсолютна за проверки на Бюрото по техните функционални задължения, предоставяне на максимална информация, която те са поискали. Освен това Бюрото е изпращало указания към Държавната агенция за национална сигурност и като орган по чл. 13, и като орган по чл. 20. Всички те са имплементирани и приложени в Агенцията с мои заповеди, за да могат да се изпълняват по възможно най добрия начин и да се гарантира

Заповядайте, господин Председател на ДАТО, господин Китов. ЦВЕТАН КИТОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, колеги! Моето изказване ще бъде пределно кратко. В Държавна агенция „Технически операции“ специалните разузнавателни средства се изпълняват само и единствено според закона и строго в рамките на закона. Всички проверки, които е изпълнявало Бюрото в рамките рамките на Агенцията, са срещали пълно съдействие и сме изпълнявали указанията, които са давали. Мисля, че с това отговарям на абсолютно всичко. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Китов.

Уважаеми колеги, аз мисля, че от този дебат сигурно има смисъл. Донякъде от изказванията от шефовете на службите, на главния прокурор останах с впечатлението, че общо взето те са доволни от начина, по който вървят нещата в системата, което до голяма степен не съвпада с моето мнение, а най-вероятно и с мнението на по-голямата част от българските граждани. Това пък обаче вероятно е, защото ние не сме професионалисти и го гледаме от друг ъгъл. Все пак аз имам няколко конкретни въпроса, на които държа да отговори господин Рашков, защото той не отговори. Да – и главният прокурор, и след това казахте, че няма масово подслушване на политици. Аз мисля, че времената на масовото подслушване на политици е минало отдавна. Да се надяваме, че никога вече няма да се върнат! Никой от нас не е подозирал, че масово се подсушват политици. Въпросът е: има ли в тази зала политици, бих казал ключови политици, които са – става дума нерегламентирано подслушвани, разбира се, има има ли председатели на парламентарни групи, които са нерегламентирано подслушвани, и оттук нататък това са въпросите, които мога да задам към господин Рашков. Следващият ми въпрос е: при положение че очевидно сме в открито заседание и той не може да ми отговори с имена, което и каза, тогава следващият ми въпрос е към господин Кирилов, който обосноваваше и гласуваше за откритото заседание

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Взимам думата за процедура по начина на водене, тъй като

да може господин Рашков да отговори накуп. Заповядайте за изказвания. Не виждам други изказвания. За отговор – господин Рашков, заповядайте. БОЙКО

Първо, остана недовършен един отговор от моя страна по въпроса на господин Ерменков. Да, Бюрото не е статистически орган. Обикновено и по-лесно – четем първия текст от Закона за специалните разузнавателни средства, на който много често много хора се позовават, че Бюрото наблюдава процедурите и така нататък: това е така в този текст.

чрез проверка на всички помещения, където се съдържат документи, свързани с използването и прилагането на специални разузнавателни средства и така нататък. Тази дейност представлява същината на проверките. Така че ние, след като извършваме тази проверка, тази проверочна дейност, после създаваме този доклад. Стремим се в него да включим само обобщени данни. Има ли нужда Има ли нужда от допълнителни правомощия? Оказа се, че има. Аз Ви предлагам да се помисли по този въпрос. Не се отнасям критично към Вас, както някой се опита да представи моето участие днес тук. Напротив, аз Ви предлагам нещо, което ми подсказва практиката на четиригодишно съществуване на това Бюро, което безспорно е едно демократично завоевание у нас, и сме загубили четири години между другото – от 2009-а до 2013 г. Отдавна щяхме да сложим ред в тази деликатна материя, ако не беше съсипан първият вариант на Бюрото – 2009 г. Имаме нужда от допълнителни правомощия, безспорно има… И в момента чухте становища как Бюрото само наблюдава. Ами тогава да си седим в кабинетите и така от щорите

че ние трябва да се запознаваме с материалите, на които се основават исканията на заявителите. Защото сега в Закона не е казано много ясно. Аз имам правни аргументи и в тази посока, но нямам възможност да ги изложа – нито тук, нито в Комисията, а искам това да направим. Не мога да приема, че моето изказване е било изпълнено с критики към парламента и така нататък. Това ще оставя без коментар.

казвал, не съм отрекъл, че съдията, като постанови акт, трябва да се изпълнява. Това го пише в Закона. Не знам защо се говори тук от тази трибуна за нещо подобно. А това не означава, че актът на съдията не може да бъде погледнат, защото, ако ние не бяхме правили това тези четири години, нямаше да установим безобразия и в актовете. Искам да Ви споделя следното, че тези четири години ние наблюдавахме безобразни съдебни актове, но ние нито сме ги изменяли, нито сме диктували тяхното постановяване, нито сме ги отменяли, защото такива правомощия Бюрото няма. И слава на Бога, че няма! Ние сме се задоволявали само да предоставяме тази информация за нашето становище на компетентни държавни органи, включително и на Висшия съдебен съвет. Висшият съдебен съвет по тези наши сигнали не е взел никакво отношение или поне, най-малкото, нямаме обратна информация за това. Така че ние ревизия не може да направим, не сме и правили. Имаме право обаче по Закон да се запознаем с тези актове. Ако ние нямаме възможност да погледнем материалите, първичните, на които се основават исканията на заявителите – било на ДАНС, било на прокуратурата, било на органите на МВР, нашата дейност ще стане формална и ние няма да можем да правим дори наблюдение, за каквото така се акцентира. Ние само наблюдаваме отстрани и съзерцаваме. Законът казва: „Да се запознава Бюрото с всички документи, свързани с използването и прилагането им.“ Искам тук да обърна сега сериозно внимание на факта, че тази година има три случая, в които имаме „отказ“ да се запознаем с материалите, на които ДАНС са изготвили своите искания, и един от тези случаи касае един много известен човек. Човекът не е в залата. Но един друг е в залата. И за мен няма съмнение, че възпрепятстването на Бюрото да се занимае, да се запознае само с материалите, на които се основава искането, е свързано точно с този човек, и че няма правни аргументи за подобна забрана, и че съзнателно се отлага разглеждането точно на този въпрос в Специализираната комисия за контрол над службите и специалните разузнавателни средства тук, в парламента. Този въпрос се отложи за дълго време напред, така че и да не може да се разгледа. Нещо лошо, нещо политическо да виждате в моето изказване и отговор на този въпрос? Не. Искаме да си свършим просто работата и нищо повече! „Няма сигнал на Бюрото, по който няма отговор.” Ами това не е вярно просто! По стотици сигнали, които сме изпратили, ние отговор не сме получили. Разберете, аз не обвинявам главния прокурор. Ние решихме да сигнализираме главния прокурор, за да може той, тъй като по Конституция и по Закон осъществява методическо ръководство и надзор за законност на всички прокурори, той да знае какво се прави в прокуратурата и нищо повече от това. Ние не искаме той лично да ни отговаря, но поне да разпореди на своите прокурори да ни отговарят както трябва, а не в противоречие със Закона или въобще да не ни отговарят.

Все пак аз мисля, че Бюрото трябва да работи много близко до прокуратурата. Казах го веднъж и сега ще го повторя: смятам, че двете институции трябва да работят ръка за ръка. Ние в известен смисъл по Закон имаме задължение във връзка с правата и свободите на гражданите във връзка със специалните разузнавателни средства, а прокуратурата осъществява надзор за законност по Конституция. Ето ви връзката – юридическата, правната връзка, и аз винаги съм очаквал пълно съдействие от прокуратурата. Не непременно да се съобразяват с нашите становища, разбира се. Опазил ме Господ от подобно становище и мнение! И още две думи ще кажа за осемте хиляди разрешени оперативни способи, но не приложени. Сега, да се казва това, е абсолютно невярно! Има една законова тънкост там, че когато не се прилага един способ поради невъзможност за неговото прилагане, прилагащият орган е длъжен да уведоми органа, който разрешава, тоест съда и заявителя. Такива писма за уведомление ние не сме открили в ДАТО. За това става дума, а не че ние едва ли не държим всички разрешени способи да бъдат приложени, защото самият Закон предвижда хипотези, при които това не става. Не знам защо се казва тук от трибуната това по този начин?! Няма двоен аршин! По отношение на госпожа Владимира Янева. Тя беше разрешила около 300 дни прилагането на специални разузнавателни средства, Вие знаете. Имаме случаи по 480 дни, по 400 дни, по 330 дни, наслагване на срокове – да кажем ДАНС наблюдава шест месеца, след което, въпреки че прокуратурата знае, и тя наблюдава пет, шест месеца, стават 11 месеца, и то, по наше дълбоко убеждение, в нарушение на Закона. Това сме проверили включително, забележете, като сме изчакали да приключи наказателното производство срещу наблюдаваното лице и сме го констатирали в съдебния акт, който е влязъл в сила. Що се касае до нарушенията, те били изпратени от бившия председател на Софийски градски съд господин Топалов на главния прокурор. А защо не се обърне внимание, че ние много преди господин Топалов сме изпратили около 200 случая на влошение на същите правила, които се съдържат всъщност – част част от тях, и в доклада на този бивш председател на Софийски градски съд, и ние по тези нарушения нямаме никаква информация какво става? В края на краищата нали сме и ние държавен орган? Ние не можем да обжалваме пред по-горе стояща инстанция, много се извинявам! Ние не сме заинтересована страна. Ние сме държавен орган. Как ще обжалваме? Ние не сме ощетено юридическо лице – да не използвам изрази от НПК, и така нататък. Нека да спестим тези неща. РАШКОВ: „Няма никакви забележки – казва господин Китов – Бюрото към нашата работа.“ Ами има забележки, и то доста сериозни. Аз смятах, че той трябваше да обясни за тези осем хиляди способа, които са разрешени от съда, обаче те не са ги приложили на практика, за да не спорим аз и главният прокурор например. Да не спекулираме с думата „масово“. Ние знаем, че имаме тази година, отчетната 2016 г., около 2400, 2700 лица или малко повече, които са били наблюдавани. Какво значи „масово“? Всичките ли? Не. Никой не може да каже такова нещо. Аз затова наблягам, че много граждани са наблюдавани. В края на краищата обществото ни – да, важно е, аз го казах и на друго място, че когато се наблюдава един политик, се наблюдава и неговата организация и така нататък. Има такива. Казах го.

нашите колеги са попитали оперативния работник в съответната МВР структура: добре, нямате изходни данни, защо пишете искане и сте получили разрешение за неговото наблюдение? Знаете ли как е даден отговорът?

с решение на Върховния съд, където изразът е „флагрантно нарушение на Закона“ и така нататък. И там са използвани специални разузнавателни средства. Просто ми е неудобно да Ви кажа кой е искал специалното разузнавателно средство, кой го е разрешил и какъв е резултатът – оправдателна присъда за тримата подсъдими. В крайна сметка е искано в друг съдебен район, което в нарушение на правилата за подсъдността, и така нататък,

за приемане на доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2016 г. Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република Приема доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2016 г.“ Моля, режим на гласуване.

който съдържа обективни данни, обективна статистика, вероятно и информация, която би следвало да бъде на нашето внимание, беше използвана по груб политически начин, за да се манипулира общественото мнение, за да се създаде внушение, че съществуват, видите ли, еди-какви си проблеми. При това в дебата ние дадохме възможност на един от членовете на колективен орган да изразява лични мнения. Никой в дебата не попита за кои от тези констатации, за кои от тези внушения имаме решение на този колективен орган, с пълен или с частично непълен състав. Мисля, че това не е в полза на обективната истина, както не е в полза на развитието и правоприлагането на тези способи. Затова за мен този случай беше брилянтен пример на политическа злоупотреба по отношение на контролната функция на парламента, на законодателния орган. Лично аз нямах толкова много впечатления по отношение на някои от членовете от този орган. Сега вече имам. Живот и здраве,

Госпожо Председател, колеги, уважаеми гости! Те излязоха. Това, което току-що чухме от трибуната на българския парламент, е абсурдно! Депутат от управляващото мнозинство току-що заплаши избрания легитимно председател на Националното бюро за контрол върху СРС (силен шум в ГЕРБ), че ще дойде момент на процедура за избор и тогава ще видим какво ще стане! Вие разбирате ли какво правите?! Поредната капка в морето от грубо погазване на принципите на правовата държава, грубо погазване на демократични принципи! Този човек тук е в качеството си на директор на Националното бюро, което ние сме избрали, и заради това, че е казал мнението на това Бюро, Вие го заплашвате с политическо уволнение! Вие чувате ли се какво правите?! Госпожо Караянчева, очаквах да го изгоните от трибуната. След моето изгонване, защо и него не го изгонихте?! ГЕРБ: „Еее“.) Този човек е избран от българското Народно събрание. Той е тук легитимно и законно да изразява мнението на национален орган. И Вашите заплахи за неговото уволнение са политически натиск за това, че говори истината! Това е злоупотреба със свободата на хората, със свободата да изразяват мнение, с професионалната свобода, с каквато искате свобода! изрази личен вот на базата на това, което чу, и направи своите заключения. Той говори от лична позиция на народен представител. Заповядайте, господин Атанасов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Госпожо Председател, с огромното ми уважение към Вас, трябва да Ви кажа, че направихте една грешка. направихте една грешка. Трябваше да напомните на господин Рашков да отговори на два основни въпроса, а не да прави отчет на дейността си като Бюро, два основни въпроса, на които той не отговори. Първият въпрос е: има ли нерегламентирано подслушване на политици? На този въпрос той не отговори. Второ, господин Симов зададе един въпрос, който лично на мен е изключително интересен – има ли подслушвани нерегламентирано журналисти? И на този въпрос господин Рашков не отговори. Мисля, че като председател трябваше да му припомните, че това бяха двата основни въпроса,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предложеният на Вашето внимание Законопроект има за цел да регулира обществените отношения, които са свързани със забраната за проповядване на радикален ислям, както и всяка друга идеология, която използва верски убеждения за политически цели, включително пропагандира изменения на съществуващия конституционен и правов ред на територията на Република България, както и чрез прилагане на легална дефиниция на понятието в рамките на наказателното законодателство и чрез посочване на конкретни санкции, съответстващи на нарушенията, пряко произтичащи от тази забрана. Въпросът за въвеждането на тези промени в наказателната уредба се основава на станалия изключително актуален и провокирал широк обществен дебат международен проблем с повишеното ниво на терористичната заплаха, като пряко проявление на тази радикална идеология – както във връзка с неспиращата бежанска криза, така и с други негови проблематични проявления в рамките на отделни етнически групи и малцинствено маргинализирали се и капсулирали се части от гражданските общества. Необходимостта от формулирането на този проблем на законодателно ниво произтича от липсата на адекватната му уредба в действащия Наказателен кодекс. Криминализирано е проповядването на недемократична идеология, като единствената такава е, цитирам: „Фашизъм, който на практика няма съвременни проявления“. В тази връзка изричното упоменаване на радикалния ислям – чл. 108, е изключително важно с оглед на заплахата, който представлява той за съвременното българско общество. Съществуват два вида ислям – традиционният ислям, който е присъщ за мюсюлманите в България от векове, и новият тип радикален ислям, който е едно модерно явление на не повече от три десетилетия. Едното е религия, другото е радикална идеология, базирана на исляма, идеология, която претендира, че е религия, а в същото време е политическа доктрина, която е по-близо до антидемократичните идеологии от 20 век, отколкото до традиционния ислям. Експерти по сигурността и анализатори вече формулираха нов термин – „ислямофашизъм“, който се стреми да покаже, че тази идеология няма толкова общо с исляма, колкото с тоталитарните идеологии. В много отношения радикалният ислям противоречи на ислямската религия, както е описана в Корана и другите класически източници. Основното, по което следва да различаваме религиите от идеологиите, са целите, които си поставя, и средствата, с които се цели да ги постигне. Докато при религията всичко е насочено към духовното усъвършенстване в материалния свят, а материалният свят е оставен на втори план, то при идеологията акцентът е обърнат. Там се налага тезата, че на база на избрани религиозни постулати трябва светът да бъде променен политически. Радикалният ислям е особено агресивна и опасна идеология, която оправдава насилието и убийството на неверници, оправдава робството, а геноцидът, религиозното прочистване е издигнато в ранг на системна политика в контролираните от неговите последователи територии. Пряк резултат от неговото разпространение е бумът на международния тероризъм, който продължава да причинява нарастващ брой жертви, като само през последните три години броят на загиналите от терористични атаки се е увеличил тройно. доклад на Международния институт за икономика и мир се посочва, че 66% от терористичната активност в света като осъществени терористични атаки и причинени жертви се дължи на четири терористични организации талибанските терористични групи в Афганистан и Пакистан, Ислямска държава, Бокухараф в Нигерия и Ал-Кайда. Всички те функционират на идеологически мотивации, базирани на радикалния ислям. Освен това в света действат още над 100 терористични организации, базирани на радикалния ислям. Редица от тях са в списъците на Европейския съюз за замразяване на средства и засилени мерки в областта на съдебното и полицейското сътрудничество. Вследствие на разпространението на тази идеология е изтреблението и прокуждането на над 2 милиона християни в Близкия изток, на 600 хиляди язиди, като не малка част от жените и децата бяха отвлечени в робство, и на милиони мюсюлмани, несъгласни с радикализма – алевити и други. В действащия Наказателен кодекс, чл. 108, е криминализирано проповядването на недемократична идеология, но считаме, че изричното упоменаване на радикалния ислям в чл. 108 е изключително важно с оглед на заплахата, която той представлява за нашето общество. Освен това подобен запис ще направи ясно разграничението между религия, за каквато той иска да се представи, и идеология и ще има възпиращо действие спрямо потенциалния контингент на пропагандата Без да претендираме за изчерпателност, считаме, че идеология „радикален ислям“ се проповядва от едно лице, когато: агитира за създаването на ислямска държава – халифат; агитира за налагане на законите на шериата над светските; агитира за насилствено налагане на религиозни принципи и норми, характерни за исляма; пропагандира насилие във вид на свещена война „джихад“ срещу немюсюлмани; извършва агитация в полза на терористични организации, чиято идеология е базирана на исляма; и/или набира последователи, или средства в подкрепа на терористични организации, чиято идеология е базирана на исляма. Предлагаме легалната дефиниция в този дух да бъде закрепена в чл. 93 от Наказателния кодекс чрез създаването на нова точка 31. Параграф 3 от настоящия Законопроект е обоснован от необходимостта да се криминализират действията на лица, които чрез насилие или принуда, упражнени спрямо друго лице или лица, както и посредством склоняване или злоупотреба с власт или обществено положение, налагат носенето на облекла или покривала, скриващи изцяло или прикриващи лицето. Криминализирането е необходимо поради обстоятелството, че подобни деяния са насочени към засягане на личната сфера на човешкото същество и неговото достойнство, които са едни от най-изконните и най-висши ценности, защитавани от общностното, международното и националното законодателство. За да бъде синхронизирано националното ни законодателство с мерките, предвидени за опазване и защитата на тези човешки права, се налага едновременно въвеждане на норми както в гражданската сфера на позитивното ни право, така и предвиждането на санкции в наказателната сфера, които да бъдат съразмерни както на естеството на засегнатото право, така и на степента и обхвата на засягането му и на уязвимостта на засегнатите обекти. Пострадалите от посочените в Законопроекта деяния са в по-голямата си част от женски пол, независимо на каква възраст. По отношение на възрастта Законопроектът предвижда диференциране на наказанието, когато засегнатият субект или субектът на деянието са малолетни или непълнолетни лица от женски пол. Именно предвид тази кумулация на рискови фактори, които в демократичните законодателства принципно се ползват от насърчителни и/или изравнителни мерки, считаме, че следва да бъде налагано по-строго наказание, отколкото при деяния, реализирани спрямо пълнолетни лица от женски пол. Налагането на подобни модели накърнява не само личното достойнство, свободната воля и правото на мнение на лица от женски пол, но наред с това предпоставя нарушение на установения в страната ни обществен морал и правопорядък, съответстващ на светския модел на държавното ни устройство. В условията на все по-нарастваща инвазия на чужди влияния в Европа и у нас, доказала по недвусмислен начин своята враждебност, агресивност, тотална липса на толерантност и креативност, както и на непримиримост към намерените в държавата приемник-устройство, традиции и ценности, предвид установеното от десетки години национално законодателство по отношение на гражданската регистрация и личните документи, подобно поведение следва да се счита като заплаха за ефективното опазване на националната ни сигурност. Именно затова следва да бъдат предприети превантивни мерки в най-строг характер. С настоящия Законопроект считаме, че наред с въвеждането в позитивното ни право на Закона за носенето на облекло, скриващо или прикриващо лицето, следва да се криминализират и деянията, с които се нарушава редът, характерен за държавното ни устройство, установен в Конституцията на Република България като гаранция за националната ни сигурност, за утвърждаване и развитие на демократичните процеси у нас, както и за светската форма на общественото устройство. Искам да припомня, уважаеми колеги, че този Законопроект беше внесен и в мандата на предишното Народно събрание. Мина на първо четене,

следното становище по Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 26 май 2017 г. „Със Законопроекта се предлага изменение и допълнение на Наказателния кодекс, като в § 1, чл. 93 се създава нова т. 31, в която се формулира определение за идеологията „радикален ислям“, а в § 2 на чл. 108 се създава нова ал. 2, инкриминираща проповядването на радикален ислям или друга идеология, която използва верски верски убеждения за политически цели, включително пропагандира изменение на съществуващия конституционен и правов ред, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода от една до пет години и глоба до пет С § 3 от Законопроекта се предлага създаването на нов чл. 162а, криминализиращ действията на лица, които чрез използването на заплаха, насилие, принуда или власт, или посредством обещания за даване на материална облага налагат носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо изцяло лицето. Министерството на правосъдието подкрепя по принцип Законопроекта. Създаването на понятие в Наказателния кодекс за идеология „радикален ислям“ може да се приеме за необходимо, тъй като противодействието на радикализацията и тероризма е общодържавна и всеобхватна дейност. Радикалният ислям е явление, което със своите прояви, е заплаха за социалното единство в обществото и националната сигурност на страната. Чрез инкриминиране проповядването на идеологията „радикален ислям“ в чл. 108 от Наказателния кодекс ще се способства за противодействие на разпространението на нейните възгледи като враждебни на националните и европейските ценности. Предложението по § 3 от Законопроекта за създаването на чл. 162а от Наказателния кодекс също намира своето основание, тъй като с него се предлага да се наказват действия, с които чрез използването на заплаха, насилие или принуда, се ограничават права или се възлагат задължения, независимо от волята на техния вносител, както обещаване за даване или даване на материална облага, способстваща за реализиране на радикализацията. Конституцията на Република България гарантира свободата на религиите, като съгласно чл. 13, ал. 1 вероизповеданията са свободни, а съгласно чл. 4 религиозните общности, институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели. Носенето на облекла, скриващи изцяло или покриващи частично лицето, следва да е съобразено с изискванията, посочени в Закона за ограничаване носенето на облекла, прикриващи или скриващи лицето. Действия, с които се осъществява заплаха, насилие или принуда, упражнени спрямо друго лице посредством склоняването му да носи облекло, скриващо изцяло или частично лицето, са грубо нарушение на равенството и човешкото достойнство на лица от женски пол и следва да бъдат криминализирани. В тази връзка, ако Законопроектът бъде подкрепен от народните представители, то предложената от вносителите дефиниция „радикален ислям“ следва да бъде прецизирана като се вземе становището на специалисти по религиозните въпроси, а предложените проекти по текстове в § 2 и § 3 от Законопроекта следва да претърпят правно-техническа редакция в съответствие с изискванията за строеж и формулиране на

Заповядайте, господин Зарков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Разглеждаме този Законопроект, без той да е минал през Комисията, през различните комисии – нито през Правната. И ал. 8, както много любезно ми подвикват от залата. В същото време, ако ме оставите да се изкажа, ще разберете, че това не е толкова проблематично в този случай, тъй като това е Законопроект от миналото Народно събрание, който е гледан и обсъждан тук подробно. Действително темата, която се повдига – за проповядването на радикален ислям, в контекста, който ни заобикаля и тук, и в Европа, е изключително чувствителна, още по-чувствително е в закон като Наказателния кодекс, който ние често препроменяме и с който често се опитваме да решим тежки обществени проблеми, които само чрез репресия не се решават. Това просто трябва да ни е ясно. Предлагат ни се промени в три на Наказателния кодекс и има три постъпили становища. Господин Ячев цитира становището на Министерството на правосъдието. В същия стил и посока е становището на Прокуратурата на Република България, която подкрепя Законопроекта и казва, че той се нуждае от прецизиране – постъпило е и на сайта на Народното събрание. Има и становище от Българския хелзинкски комитет, което пък е негативно към Законопроекта. Всички тези становища трябва да се вземат предвид при обсъждането. Какво ни се предлага? Три неща: в чл. 93 да се прецизира понятието „радикален ислям“ и последствията от неговото пропагандиране. Това е някак си сърцето на Законопроекта и именно в становищата, които подкрепят Законопроекта, се казва, че точно тази дефиниция трябва да бъде прецизирана. Необходим е по-широк дебат, заедно с хората, които разбират от тази материя, защото последиците са наказателни, тоест много тежки. Има нужда от прецизиране. Предлага ни се също и допълнение на един текст, за който ние често говорим в залата, без да го споменаваме – текстът за езика на омразата. Предлага ни се той да бъде подсилен с нова разпоредба, с нова алинея, която звучи, че който проповядва радикален ислям или друга идеология, ще подлежи на наказание от една до пет години затвор. Добре. Добре. Само че и сегашният текст за езика на омразата позволява всеки, който пропагандира антидемократична идеология, каквото без съмнение е тази, описана в този Законопроект, подлежи на наказание от една до три години. Хубаво! Заслужава си да се помисли дали не трябва да направим специфична разпоредба и по-високи наказания, ако виждаме такава обществена опасност, но си заслужава и да напомним общия принцип – че езикът на омразата е наказателно преследване в България, и да го имаме предвид всеки път, когато взимаме думата. Предлага ни се също така да се промени чл. 162 в контекста на така нареченото „интегрално покриване на жените“ – основно. В текста, който ни е предложен, става дума за насилственото им обличане, тоест жени, които не искат да се обличат така и които са насилствено обличани така. Без съмнение, това трябва да се наказва. Хубаво! Само че и в сегашния чл. 162, ал. 2: „Който употреби насилие срещу другиго или повреди имота му поради неговата раса, народност и етническа принадлежност, подлежи на наказание“. Тоест има такъв текст. Казвам всичко това, защото си заслужава, и аз Ви поздравявам, че тази тема се обсъжда – тя съществува, и в много градове е много наболяла, но си заслужава да се обсъжда сериозно и си заслужава да се обсъжда широко. Да се направи дискусия за обществените феномени, които се крият зад всички тези проявления, за насилието, което изпитват някои от нашите сънародници все още – 2017 г., заради религията, която проповядват в едната или другата посока. Това е дебат, който не е за ал. 8, с извинение. И това е една от причините, една от причините, поради които аз ще се въздържа да подкрепя този Законопроект, още повече че и всички, които го подкрепят, казват, че той се нуждае от прецизиране. В Наказателния кодекс нещо да се нуждае от прецизиране не е като в друг закон да се нуждае от прецизиране, защото става дума за свободата на българските граждани. Последно, в контекста на Наказателния кодекс и в контекста на това, което ще обсъждаме, оценката на въздействие на подобен Законопроект, въпреки че не е нормативно установено, би трябвало да включва и няколко реда, които показват, че вносителите познават практиката на Европейския съд по правата на човека по съответния въпрос, поради простата причина че иначе самите законопроекти се гласуват, но започват дела по тях, които завършват не в полза на държавата, не в полза на вносителя и не в полза на идеята, която той е искал първоначално да прокара. Миналата седмица се навършиха 25 години от ратификацията на България на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. По този повод имаше конференция, на която беше обявено, че миналата година държавата ни е платила приблизително два милиона лева обезщетения по тези дела. Всичко това трябва да имаме предвид, когато разсъждаваме по такива законопроекти. По отношение на чл. 162 – интегралния воал, или бурката, или както го наричат специалистите – аз не съм специалист – в съседни нам страни и в Западна Европа се водиха дебати с години.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, взимам повод от това, което чух от колегата в предложението, и от това, което каза колегата Зарков, по отношение необходимостта от прецизиране на всичко онова, което ще приемаме, още повече че това, което, Вие прочетохте като становище на Министерството на правосъдието, е написано точно и ясно, че има необходимост от прецизиране и консултации със специалисти. Ще ме извините, че ще Ви говоря малко повече по темата. Смятам, че това ще бъде полезно. Нека да кажа на колегите, които предлагат Закона, че подкрепям подобна инициатива, че изхождам от позициите си на български патриот, но не искам да олекваме в погледите, в очите на онези, които са ни избрали и най-вече на нашите европейски партньори с подобни твърдения. Искам само да Ви зачета нещо в това, което предлагате. „В чл. 93 се създава нова т. 31 със следния текст: „Радикален ислям“ е идеология, която пропагандира някоя от следните идеи: създаване на Ислямска държава (Халифат); предимство на законите на Шериата

или налага, базирани на тълкувания на исляма, ценности в разрез с общочовешките свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост.“ Искам да Ви кажа, че поне пет от тези определения са дълбоко неверни и ще Ви обясня защо. Смятам, че с общи усилия ние ще го направим пак, както е необходимо, и ще го приемем, но не трябва да изглежда лековато. Нека да Ви кажа, че точно от такива условия, за които говорихте, преди няколко дни се върна българският премиер, но това е само една вметка. Колеги, трябва да бъдем изключително внимателни, когато говорим за тероризъм и религии, и да се пазим като от огън да не отнасяме автоматично тероризма, това уродливо понятие, към религиите изобщо и особено към големите религии. Няма кауза, няма идея, няма религия, която да оправдава убийството на невинни хора и аз напълно споделям това. Но искам да Ви кажа следното. Първо, ислямът като една от големите религии не е идеология, както и християнството, както и юдаизмът. Второ, противопоставянето между религии може да отиде на вариант съдбоносен сблъсък с непредвидими за човечеството последствия. Трето, самото понятие „радикален ислям“ е дълбоко невярно, уважаеми колеги. Такова понятие не съществува. Въведоха го политици, включително и тук, в тази зала, преди няколко парламента се замеряха с с такива топки: „Ти си радикален ислямист, ти си радикален ислямист“ и така нататък. Моля Ви, колеги, нека правим разлика между ислям, ислямско и ислямистко, защото по смисъла на това, което говорим, ако не сме го прецизирали, можем дълбоко да сбъркаме. Правилното понятие е ултра консервативни религиозни идеологии, патриоти“.) Сложно ли Ви е малко? Пак ще го повторя: „ултраконсервативни религиозни идеологии“, носители на които са няколко организации. Колегата правилно посочи четири от тях, аз ще добавя и още една – „Шабат“ в Сомалия. Иначе ислямистките организации, като започнем от най-старата „Мюсюлмански братя“, тя е на почти сто години, са над 100 в света, но тези са особено опасни. Затова правилното понятие, според мен, е политическият ислям. Тоест онези ислямистки, ултра консервативни идеологии, които са насочени към придобиване на власт и практикуване на власт, и отричане на всякакви светски форми на власт.

изрод, извинявам се, че ще го кажа, Андреш Брейвик, който преди пет години разбомби центъра на Осло, след това отиде и уби 70 юноши на техен летен лагер, обяви се за ортодоксален християнин, а не уби нито един мюсюлманин?

Бих искал да Ви кажа следното. Ако говорим за такива форми, трябва да ги отнасяме в правилното им звучене, защото можем да сбъркаме. Това е истината! Няма държава в света, в която да е изграден идеалът за фундаменталната държава. Някои казват „Ислямска република Иран“. Не е вярно! Тя има светски форми на власт – има парламент, има светски президент. Дори и Саудитска Арабия. Има само една, където религията е господстваща и където божият наместник лично ръководи държавата. Няма да кажа коя е. Там министрите са кардинали, посланиците са нунции, а посолствата са нунциати. Моля Ви, нека да не говорим за закони на Шериата! Такива закони няма, колеги! Къде има закони на Шериата? Какво представлява „Шериат“? Знаете ли, имате ли идея? Господин Вангелов, виждам, че отваряте устата. В превод от арабски „Шариат“ – „Шари“, означава пътят към истината, към водата, към извора. Разбирате ли? Ние сме свикнали да употребяваме тук понятията, така, както ни се вижда на нас интересно. Вземете за пример държавата – пак няма да спомена името, където имахме височайшо посещение преди седмица. Там има закони на една ултра консервативна религия и нейното сунитско течение, което се нарича салафизъм. То определя законодателството. За какви шериати можем да говорим?! Така че нека да бъдем точни. Аз съм готов да се консултираме по тези въпроси, заедно да го правим, още повече че Министерството на правосъдието Ви е дало тази препоръка, надявам се и Главна прокуратура, да има прецизиране на текстовете. Иначе можем дълбоко да сбъркаме. И понятието „джихад“. Какво значи джихад, бе колеги? Наистина ли говорите само и единствено

Аяти да меня 190 191-ви? Не съм подготвен, но ще ги цитирам. Единият казва така: „И се сражавайте с тях по пътя на Аллах, така както те се сражаваха с вас.“ И 191: „И ги прогонвайте от местата, откъдето те ни прогониха.“ Тоест там всичко е направено така, че насилието може да съществува, но само в отговор на вече проявено насилие. Нека не отнасяме големите религии към тероризма. Ще сбъркаме. Нека да боравим с понятия, които са научно обосновани и които са защитени. Готов съм в това отношение да помагам и приветствам Вашата идея. Мисля, че ще излезе добър закон, но трябва да бъдем прецизни докрай. Благодаря Ви, господин Председател.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Велков, само и само да не кажете, че няма да подкрепите нашия Законопроект, направихте един словесен тюрлю гювеч тук, от трибуната на Народното събрание. Навързахте най-различни примери, теории, които са Ви втълпявани някога, в други времена по отношение на Близкия изток, на исляма исляма и на радикалния ислям по принцип. Мисля, че когато обявявате, че сте патриот и че поддържате тезата да бъде изработен един такъв закон, каквото законодателство се приема в цяла Европа, не бива по никакъв начин да протакаме и да губим време и да се опитваме сега да мине времето на пленарното заседание, за да бъде отложено за пореден път разглеждането на този законопроект, тъй като той е готов от доста дълго време и чака да бъде приет. Смятам, че сега е моментът да потвърдите своя патриотизъм – Вие и Вашата парламентарна група, без да губим време да приемем Законопроекта. Благодаря

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, силно ме смущава факта, че тук има говорители на Българския хелзинкски комитет, която която организация е доказала своята вредност за България, и има едно говорене, което е в разрез с всичко написано в Законопроекта и идеята на Законопроекта с цел да се торпилира тази идея да не се гласува на първо четене, тоест да не може да се подобри нещо, за което ужким се призовава: „Ама дайте, подобрете!“ „Дайте, подобрете“ между първо и второ четене, както му е редът! Затова има две четения на законопроектите. Силно се надявам БСП да не са се превърнали в говорители на ДПС, които обичайно скачат по този начин и по тази тема, а да вземат една отговорна позиция, защото всичко, което беше изговорено от господин Вълков, се касае за религията и ние затова искаме да направим ясно разграничение между религия и идеология. Затова дали ще бъде радикален ислям или радикален ислямизъм ние не искаме да се идентифицира с религията, а през цялото време Вие говорите за религия. Не за религията става дума, а става дума за онази идеология, която обля в кръв Европа, която няма фронтова линия, а се стреми да превърне нашите общества в поле на войната, да ги ерозира и всъщност да разруши всичко, за което европейската

търсенето на формално основание да не се подкрепи този закон, не е израз на патриотизъм, още по-малко – израз на отговорност пред националната сигурност, за която можем да кажем, че основната заплаха произтича от радикализацията и от проникването на подобни идеологии в иначе мирните и традиционни български ислямски общности.

Благодаря Ви. Колеги, не ме убеждавайте в това, което съм убеден! Аз Ви казах, ако ние заедно с Вас прецизираме буквата, текста, точката, понятията, аз ще подкрепя Закона.

Но нека бъдем точни, колеги. Ето какво каза колегата – ние правим ясно разграничение между религия и идеология. В същото време в чл. 93 пише така: „Радикален ислям е идеология, която пропагандира…“ (Шум и реплики.) Сега не искам да Ви говоря за теченията в исляма и за най-консервативните от тях, но трябва да бъдем точни. Предишният колега употреби израза „алевити“. Това е, хайде да не обиждам колегата – такова понятие няма, колеги, „алевити“.

Ето, „алевити“. Абе „алевити“, колега, е руското наименование на алеуитите. И в Турция така го наричат. Ако искате да говорите на руски или на турски, заповядайте, ама знам, че и не можете! Затова искам да Ви кажа по този повод една такава поговорка и с това приключвам дупликата. Ще Ви я преведа. Ние искаме да пием вода от извора

Благодаря, господин Велков. Това беше дупликата. Други изказвания? Заповядайте,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние от „Движението за права и свободи“ бихме подкрепили всеки Законопроект за изменение, който е свързан, стига да има възникнали някакви взаимоотношения в обществото. С така предложения Наказателен кодекс ние не виждаме да има нови взаимоотношения, които да изискват промяна в Закона. С настоящото излагаме позицията си по така предложения Законопроект, като считаме, че даването на дефиниция за радикален ислям в Наказателния кодекс ще бъде силно изразено, дискриминационно и ксенофобско проявление от страна на българския законодателен орган. Ето защо изцяло се противопоставяме на опитите, независимо в какъв контекст, ислямът да бъде квалифициран като престъпен. Описаните в Законопроекта деяния и към настоящия момент са квалифицирани като престъпления, тоест реално няма проект на текст, който инкриминира някакво деяние, което до момента не е било считано за общественоопасно и не е намерило израз в досегашните разпоредби на Наказателния кодекс. Разпоредбата на чл. 108 от Наказателния кодекс по отношение на антидемократичната идеология е напълно достатъчна в това отношение. Всичко останало е израз на желание на вносителите на Законопроекта да обявят една религия за опасна. ДПС е против всякакъв вид радикализъм. Уважаеми колеги, Вие бихте искали да правите разграничение между религия и идеология, но ние не го виждаме в така направените предложения. Въвеждането на понятие „радикален ислям“ и квалифицирането му като престъпление, е като да се въведе понятие „мюсюлмански тероризъм“. По същата логика може да има и квалифициране на деяние за убийство, като убийство от мюсюлманин. В същото време при убийство на мюсюлманин да е привилегирован състав на престъпление, съответно кражба от мюсюлманин да я квалифицираме като състав на престъпление, а кражба от мюсюлманин - като привилегирован. С настоящето също заявяваме, че при приемане на подобен текст, ние от ДПС ще сезираме всички компетентни, национални и международни организации за защита на човешките права. Още веднъж искам да Ви припомня, уважаеми колеги, че ДПС е против всякакъв вид радикализъм! Благодаря Ви за вниманието. Не виждам. Желаещи за изказвания имаше. Професор Станилов, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз няма да се задълбавам в теоретични

Защото тази книга, която излезе 90-те години и всички я ругаха много силно, само аз бях единственият, който в американско списание написа положителна рецензия, а сега е на дневен ред и тя е истинската книга, която говори за тези неща. Ние не се вдълбаваме да ругаем исляма, не се вдълбаваме да се занимаваме с теория, да разграничаваме произношението „алеуити“ или „алевити“, което е гръцко произношение, ние се концентрираме върху проявите на тероризъм в страните на Европейския съюз, и не само там, и искаме да изпреварим малко времето. Това, което става по улиците на Берлин, Лондон, Мадрид, Париж и другите градове на Западна Европа, дори и в Съединение щати, искаме да го предвидим и да го спрем. Това няма никакво отношение, честна дума, няма никакво отношение към турската диаспора в България и нейния политически елит, който е тук, с който съм водил големи дискусии по теории с различни, хайде да кажа, по-резки изрази и така нататък, но това, което ние правим, няма отношение към Вас, колеги, защото при Вас такива прояви няма. От демокрацията насам такива прояви, нали, ДПС изобщо не е в тази линия. Ние просто искаме да направим един акцент върху този тероризъм, който наистина има такава характеристика, който наистина дълбае там в теорията, за да извади насилието на преден план и да го обяви за морално насилие, каквото насилие не може да има.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, народни представители! Уважаеми професор Станилов, благодаря Ви, че разграничихте най-после ДПС от Станилов.) Наистина Ви благодаря за това и с уважение се отнасям към думите, така че недейте да ме репликирате от място. След малко ще имате възможност. Аз обаче искам да Ви попитам, казвате, че с това нещо се опитвате да предотвратите това, което става по улиците на Лондон, на Берлин Не мислите ли, че с внасянето на това и само с този дебат не че ще предотвратите, а предизвиквате такива процеси, които, за щастие, са далече от България, а да обърна внимание – и върху България.

Имате думата за реплика. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Станилов, искам да Ви благодаря за това, което казахте, за истините, които признахте. Само да отбележа нещо. Нито веднъж във Вашето изказване, докато говорехте за тероризъм и всички тези негативни явления, не споменахте „ислям“, което е правилното и справедливото. Защо тогава в Закона го вкарахте този „ислям“? Благодаря Ви.

Вие, като член на Правна комисия, знаете, че имаме изслушване на главния прокурор в Правната комисия, след това предстои Антикорупционен закон на второ четене. Това ще ни отнеме време. Обещахме на обществото до края на годината да приемем Антикорупционния закон, така че нека да не удължаваме времето,

Господин Ибрямов иска думата за предложение за прегласуване. Моля, обосновете предложението. Господин Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е по прегласуване, защото в началото на пленарното заседание днес имаше подложена процедура за удължаване на работното време. Колегите гласуваха „против“, така че е недопустимо да се удължи работното време на Народното събрание. Затова процедурата ми е по прегласуване и моля, колеги, да се гласува за неудължаване на работното време. Подлагам на прегласуване предложението да бъде удължено работното време до приключване на обсъждането и гласуване на разглеждания Законопроект. Гласували

Продължаваме работа по Законопроекта.

Уважаеми народни представители, продължаваме с обсъждането на Законопроекта. Има ли желаещи за изказвания? реплики.) А, има. Извинявайте, господин Ибрямов. Започнах да гледам от там, откъдето ми се карат. Извинявайте. Извинявайте,

карам. Ясно е кой в Народното събрание държи такава реч и се кара. Уважаеми колеги, внесен е един Закон, който е абсурден, и каквито и аргументи да се изтъкват от страна на вносителите, видите ли, че това е насочено срещу радикална идеология, абсолютно не кореспондира с това, което виждаме пред нас.

обсъждането, което трябва да има, не е факт. Тогава наяве ще излязат много обстоятелства, които ще оборят самия Законопроект. Колегите, които взеха отношение по Закона, правилно споменаха още в § 1, който предлага чл. 93, и се казва, че радикалният ислям е идеология. На всичкото отгоре, в мотивите се казва, че има два вида ислям. Уважаеми колеги, има ислям, а няма два вида ислям! Когато казвате, че това е насочено, видите ли, да бъдат предпазени български граждани и българо-мохамедани, да Ви поправя – България има мюсюлмани, има и християни. Не съм чувал да има български християни и български мохамедани. Тотално погрешно непознаване на терминологията! Затова, когато подготвяте подобен род законопроекти, както цитирате, ще се допитвате до експерти, но поне се допитвайте до истинските експерти, а не до самозваните. мотивите цитирате, че 66% от един доклад се доказвало и казвало, че определени организации са припознавали терористичните атаки, които са били извършвани. Колеги, къде е останалият процент? Ще къде е останалият процент? Ще Ви повярваме, когато говорите за радикални течения или радикална идеология, радикализми или радикални течения. Тогава бихме подкрепили всякакъв вид Законопроект, който се внася, да се криминализира всякакъв вид радикална идеология или религиозно течение. А във вида, който предлагате който проповядва радикален ислям, Вие в момента настройвате цяла група от българската общност, изповядващи исляма. Правите го колеги, правите го! Това е накърняване на достойнството. Аз съм български мюсюлманин, изповядвам исляма!

миналата седмица именно тук, в парламента, имаше група народни представители, които си покриха лицето. За какво става дума?

преводачката беше със забрадка. Да, това е в чужда държава. Представете си, че има покана към тези домакини

водачите на футболните агитки, като включително и техните последователи са със закрити лица? Ами по време на Луков марш, колеги? Обърнете внимание, че досега са се провеждали над десет мероприятия на Луков марш две трети от момчетата, които участват там, са с покрити лица. И други маршове имаше в София, но не видяхме реакция. Защо? Защото Законът е избирателен, още веднъж го подчертавам! Тук ще се обърна към народните представители отдясно – Политическа партия ГЕРБ, и отляво – колегите от БСП, да се отхвърли в този му вид Законопроекта, да се прецизира, както е изискването на институциите, които са дали положително становище, и след това да се внесе за разглеждане и в комисиите в Народното събрание. абсурден текст, който създава противопоставяне в българското общество! Благодаря Ви за вниманието, колеги.

да развие или да обнови, или да добави нещо в наказателно-правната теория. Напротив, стана дума, че този Законопроект е излишен. За всичко това, което пише в Законопроекта, колеги, в момента в действащия Наказателен кодекс има състави на престъпления и те са формулирани прецизно с оглед наказателно-правната терминология, и с оглед целите на Наказателния кодекс. Абсолютно ненужни текстове, които целят само да вкарат в Наказателния кодекс един журналистически термин.

През цялото това време се наложи журналистическият термин, че това е дело срещу радикалния ислям в България. Как така? За първи път сега внасяте радикалния ислям, а върви някакво дело срещу радикален ислям. ислям. Ето Ви доказателството, че текстовете, които внасяте, са абсолютно ненужни. Виждате до какво води самата неопределеност на терминологията, а самият термин „радикален ислям“ е антоним. Това се две противоречиви понятия, тоест няма как „радикален“ и „ислям“ да ги вкарвате в словосъчетание. За всички тези текстове Наказателният кодекс има прецизни такива, съобразени със съвременната ситуация и ситуацията в Европа, така че няма смисъл от този Законопроект. Законопроектът Ви е излишен! Колеги, обезсмисляте всички усилия на премиера на държавата, който се опитва да прави чудеса, да нормализира отношенията ни с всички държави на Балканите и в Персийския залив, Благодаря, господин Хамид. Има ли реплики към изказването? Не

заповядайте, господин Цонев. ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател. Имате текст в нашия Правилник, който ни дава възможност да искаме поименна проверка преди всяко гласуване. Поименна проверка от името на парламентарната група на ДПС.

Уважаеми господин Председател! Има изричен текст в нашия правилник, който забранява един час преди края на работното време, да се иска поименна проверка. Ние сме в по-особена ситуация и ще трябва да решим казуса при неопределено работно време, защото приехме решение, че ще работим до решаването на Законопроекта.

Има кворум. Продължаваме заседанието с гласуване.

Гласуваме Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-11,

Законопроектът е приет на първо гласуване. С това приключваме работата за днешния ден. Продължаваме утре – 7 декември, от 9,00 ч. Закривам заседанието.